Izvješće Mandatno-imunitetnog povjerenstva Molim predsjednika Mandatno-imunitetnog povjerenstva gospodina Damira Sesvečana. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Dakle, imamo dva izvješća. Prvo izvješće je o zahtjevu za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Danice Hurs i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice Željka Vincelja. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 19. sjednici održanoj 19. svibnja 2009. godine pisanu izjavu zastupnice Danice Hurs od 11. svibnja 2009. kojom kojom je izvijestila predsjednika Hrvatskoga sabora o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i ponovnom obnašanju zastupničke dužnosti temeljem odredbe članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor. Povjerenstvo je utvrdilo da je dana 19. veljače 2008. godine započelo mirovanje zastupničkog mandata Danice Hurs temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor te da je zastupničku dužnost dana 20. veljače 2008. godine počeo obnašati zamjenik zastupnice gospodin Željko Vincelj. Slijedom navedenog povjerenstvo je utvrdilo da su ispunjeni uvjeti iz članka 14. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor za prestanak mirovanja zastupničkog mandata zastupnice Danice Hurs. Sukladno rečenom Mandatno-imunitetno povjerenstvo nakon provedene rasprave temeljem članka 104. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno sa 5 glasova za predlaže Hrvatskom saboru donošenje Odluke o prestanku mirovanja zastupničkog mandata i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice. Dana 19. svibnja 2009. godine prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnice Danice Hurse. Zamjenik zastupnice gospodin Željko Vincelj dana 19. svibnja 2009. godine prestaje obnašati zastupničku dužnost. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo kad se steknu uvjeti. Molim dalje. **Sesvečan, Damir (HDZ)** Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za pritvor protiv Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru. Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskoga sabora razmotrilo je na 18. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2009. godine zahtjev Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj XKRZ1/07 od 8. svibnja 2009. upućen predsjedniku Hrvatskoga sabora za davanje odobrenja za pritvor protiv Branimira Glavaša zastupnika u Hrvatskom saboru. Presudom Županijskog suda od 8. svibnja 2009. godine Branimir Glavaš osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina zbog krivičnih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavka 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske. Gospodin Branimir Glavaš zastupnik je 6. Saziva Hrvatskoga sabora te na temelju članka 75. Ustava Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskoga sabora ima imunitet do prestanka zastupničkog mandata te bez odluke Hrvatskoga sabora ne može biti pritvoren. Shodno rečenom a na temelju članka 23. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora Županijski sud u Zagrebu uputio je zahtjev za odobrenje za pritvor protiv zastupnika Branimira Glavaša. Sjednica povjerenstva sazvana je na temelju članka 75. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 27. stavka 1. a u svezi s člankom 104. stavka 1. alineja 2 Poslovnika Hrvatskoga sabora. Stajalište manjine članova povjerenstva bilo je da sjednica nije sazvana bez odgode te da je time povrijeđen Poslovnik Hrvatskoga sabora. Povjerenstvo je imalo u vidu presudu Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj XKRZ1/07 od 8. svibnja 2009. godine kojom je Branimir Glavaš osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina te odredbu članka 102. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku koja propisuje obvezatan pritvor za okrivljenika kojem je izrečena kazna zatvora od pet godina ili teža kazna te ocijenilo da ne postoje zapreke za ukidanje imuniteta zastupniku Branimiru Glavašu. Nakon rasprave Mandatno-imunitetno povjerenstvo je temeljem članka 104. stavka 1. alineja 2 Poslovnika Hrvatskoga sabora većinom glasova 8 za i 1 protiv donijelo odluku: „Ukida se imunitet zastupniku Branimiru Glavašu, te se daje odobrenje za pritvor protiv zastupnika Branimira Glavaša po zahtjevu Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj XKRZ1/07 od 8. 8. svibnja 2009. godine zbog krivičnih djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske za koje je osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina.“ Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime kluba HDSSB-a gospodin zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege. I ovaj današnji dan kao i odluka Mandatno-imunitetnog povjerenstva i odluka suda koju ne bih komentirao od 8. svibnja, sve je to jedan događaj. Ja bih ga ocijenio kao žalosni, tragični ali pomalo i sramotni događaj a događaj ne čini povijest. Niti jedan od ovih događaja neće činiti povijest. Povijest se stvara. Ona nije samo jedan događaj. Zbog toga će odmak vremena koji slijedi, ne znam koliko dugi, i vremensko razdoblje koje će biti u nekom ja vjerujem kratkom roku pokazati upravo ovo što sam maloprije nazvao pridjevima sramotni, tragični, žalosni. Kada je prije četiri godine na naslovnici jednoga tjednika osvanuo preko cijele stranice naslov

Kada smo čuli ovdje izrečene riječi u Hrvatskom saboru za slučaj generala Gotovine Ante ona četiri famozna glagola odlocirati, identificirati, uhititi i transferirati, onda povezujući ovaj naslov u novinama od prije četiri godine, tvrdim da se može dodati još jedan glagol, a to je montirati. Eto to je peti glagol za našega generala i hrvatskog generala, mogu sada reći slobodno i mučenika Branimira Glavaša. Kada su se sastali, davno prije u povijesti, Staljin i Berija, onda nije bilo pitanja što je crimen nego tko ga treba, a crimen će se lako naći. Čini mi se da ima analogije dosta između ova dva slučaja i ovakvih postupaka. Da je proces i presuda gospodinu Glavašu politički, dame i gospodo, više je nego jasno samo po sebi. Govorim o onima kojih nema ovdje u Vladi Republike Hrvatske. Osuđen je hrvatski general, osudili su hrvatskog generala, ali ne i ubojicu koji je sam javno priznao putem javne televizije da ubio. Ne, on je zaposlen u MUP-u danas. Vrlo zanimljivo. On normalno danas radi. Kome to osuda hrvatskog generala danas donosi poene ili bodove? bi našim gospodarima u Europskoj uniji, jeli pritisak od nekud tamo ili je pritisak domaći? Ja to zaista iz svojih saznanja ne znam. Dakle, osuda hrvatskog generala donosi sasvim sigurno u Europi više bodova nego ostavka nekakvog vojnika koji je sam priznao da je ubojica. Šta je to jedan vojnik, to nije značajno. Ako je netko ubio i priznao da je počinio ratni zločin, ne može se osloboditi niti ikakvim dogovaranjem i političkim pregovorima po Europi. Ako je ubio netko nekoga, kao što je to gospodin Fehir priznao javno na "Nedjeljom u 2" koju smo svi gledali emisiju, otkuda garancija da ne laže da bi se spasio? Ima među našim kolegicama i kolegama ovdje u Saboru onih koji žestoko osuđuju i traže proganjanje samo onih koji su počinili zločine iz redova hrvatske vojske. Ja pitam sve nas ovdje i sve vas ovdje, da li je pred jednim hrvatskim sudom odgovarao tzv. nepoznati počinitelj koji je granatirao Osijek, Slavonski brod, Vinkovce i pri tome ubio tisuće ljudi? U Slavonskom brodu jedan razred djece, 28-ero djece je poginulo bombardiranjem Slavonskog broda. Da li je podnesena kaznena prijava uopće protiv nepoznatih počinitelja? Nije. Nije. A u Osijeku je poginulo 1264 u Slavonskom brodu više stotina, u Vinkovcima također. O Vukovaru da i ne govorimo, o našem gradu heroju. Gdje su Nuštar, Tordinci, Tovarnik? Zaboravili smo Ćelije, prvo spaljeno selo u Slavoniji. državni odvjetnik i hrvatski sudovi nemaju pravo tražiti odgovorne za granatiranje, bombardiranje i uništavanje tolikih sela i gradova u Slavoniji? Je li to netko zabranio? Neka mi netko odgovori tko je to zabranio. Tko je to zabranio? Ako je hrvatsko sudstvo neovisno, kao što se kune da je, ono ne samo da ima pravo nego i dužnost da sve zločince privede pravdi, a s ovom presudom evo i mandat, mišljenje Mandatno-imunitetnog povjerenstva, gospodo, pokazali smo da je pravda u ovoj državi selektivna, da nije jednaka za sve. Pokazali smo da nismo svoji nego tuđi. Pokazali ste da niste sluge, nego nemarni i zli gospodari naroda kojemu zapravo oduzimate pravo na pravednu zadovoljštinu da smrt naše djece i nevinih u Slavoniji koja je toliko trpjela u velikosrpskoj agresiji. U obrazloženju, usudit ću se navesti jedan, citirati jedan dio, dakle nepravomoćne presude stoji da je Branimir Glavaš kriv jer je počinio kaznena djela koja mu se pripisuju za vrijeme oružanih sukoba. Gle formulacije. Ne za vrijeme Domovinskog rata, nego za vrijeme oružanih sukoba. Evo nove formulacije. Nema agresije više, nema "velike Srbije", nego su to oružani sukobi, čarkali se malo. To je napisano u sudskoj presudi, gospodo. Kojih to i kakvih oružanih sukoba? O čemu mi to govorimo? Jesu to oružani sukobi bili u Leskovcu, u Nišu, u Prokuplju, u Novom Sadu? Gdje su bili oružani sukobi, ako su već oružani sukobi? To je bila agresija na Hrvatsku u kojoj je Slavonija i Baranja i naš hrvatski dio Srijema najviše stradao. Odgovorno to tvrdim i to svi znaju ovdje. Morate svi znati to. Nažalost, vi to sramotno zanemarujete, čak i u toj osnovnoj terminologiji, dakle oružani sukob a ne agresija. Ne velikosrpska agresija, nego eto to je oružani sukob. Neke čarke se čarkale malo tamo. Na javnoj televiziji se također izbjegava govoriti o tome, vidite, dan dva nakon presude Branimiru Glavašu bio je sramotni intervju, jedan dodvornički intervju gospođe Del Ponte, a nakon toga gospodina Boljkovca za kojega svi znamo tko je bio i šta je radio '45. godine valjda u grizodušju, valjda u, da se napravi alibi za presudu Branimiru Glavašu dovedena je gospođa Del Ponte, prijateljica kaže ona sama gospodina predsjednika i doveden je Boljkovac da peru savjest nekome, da peru savjest onima koji su odlučili o heroju Domovinskog rata.

Polako u svijest naroda želi se unijeti nova istina, nova istina kao da je posljednji rat zbroj samo ubijenih na jednoj strani u pojedinim hrvatskim gradovima. Od 1260 Osječana, 600 Brođana, 400 Vinkovčana, o Ovčari da ne govorimo nema gotovo niti riječi. Na žalost ništa mi od povijesti mi Hrvati nismo naučili ni ostali građani Hrvatske. Ovdje nisam da huškam, nego da živimo u miru zajedno, želim da živimo u miru zajedno svi skupa, svi građani Republike Hrvatske. Ali neke stvari, preko nekih stvari se ne može prijeći. Ponovo zapravo je udaren pečat ovakvim presudama, ovakvim postupcima. Udaren je ponovo pečat genocidnosti hrvatskom narodu i pripravlja se teren zapravo ovako za nove sukobe među nacijama. Da li znamo šta radimo uopće? Pa postoji otpor u hrvatskom narodu u ovakvim stvarima. Pa mislilo se da će, kad se presudi generalu Glavašu 8. svibnja da će Slavonija potonuti, da ćemo pasti u apatiju, u depresiju. Ne! Dogodilo se suprotno i to će se i pokazati. Kriva prosudba, kriva procjena. Ovakvim presudama se krivotvori povijest, oduzima se pravo pogotovo nama u Slavoniji na mir s istinom koju smo krvavo doživjeli i mi, ali i oni u Dalmaciji, Lici i u kojima je primijenjena ista selektivna metoda udovoljavanja pravdi. Evo ovih dana imamo i primjer kojim gospođica ministrica Jadranka Kosor kako bi rekli na engleski đej kej poput Kennedya jel' koja je bacila oko na kapetana prve klase. Sramotno! Zanimljivo je da se hrabrost te misice iscrpljuje samo u hvatanju toga kapetana prve klase, ali i ona i njezina stranka gube hrabrost kada treba hvatati prave kapetane prve klase i drugove majore koji su rušili Osijek, Slavonski Brod, Vinkovce, Vukovar i ostale. Gospođe i gospodo zastupnici, nema članove Vlade, smognimo hrabrosti pa se usprotivimo kao ljudi onima koji nam hoće izbrisati pamćenje, a on nije, odmak nije veliki, 17, 18 godina. A mi Slavonci nismo kratke pameti i pamtimo sve vrlo dobro. Pamtimo naše mrtve. Zbog toga pozivam sve, a ja osobno mogu reći da bez obzira na većinsku odluku u Mandatno-imunitetnom povjerenstvu neću biti za odluku koju je ono izglasalo. Hvala vam lijepo. Hvala. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

I svaki zločin treba biti a priori sankcioniran tko god da ga je počinio. Hrvatska je bila žrtva agresije i to treba naglasiti i to treba podcrtati i to treba podvući i sigurno je Slavonija bila najveća žrtva rata u trajanju od 1991. do 1995. pa čak i do 1997. Svaki zločin treba sankcionirati tko god ga je počinio i tko god čiju uniformu nosio bilo da je riječ o zločinu koje je počinjen od '41. do '45. bilo da je riječ o zločinu koji je počinjen nakon '45. ili o zločinu koji je počinjen od 1991. do 1995. jednako tako svaka nedužna žrtva treba biti rehabilitirana, treba biti kršćanski oplakana, pokopana i treba biti jasno oplakana. Što se tiče ovoga imuniteta, bolje rečeno izvješća Mandatno-imunitetnog povjerenstva ja osobno mislim da gotovo nemamo što raspravljati. Normalno o visini kazne nemamo što progovarati, iako kazna od 10 godina dana zatvora za najteža djela ratnih zločina, a da ja sada ne nabrajam sva ova imena od Alije Šabanovića, Milana Kutlića, Svetoslava Vukaljevića i Bogdana Počupa, Branka Lovrića itd. itd. Znači netko može tu kaznu doživljavati blagom, netko drugi drakonskom kao što su neki od naših kolega zastupnika izgovorili. Ja osobno želim vjerovati da je ovo suđenje koje je vođeno ovdje u ovome gradu bilo fer. Želim vjerovati da suđenje nije bilo politički motivirano. Želim isto tako vjerovati kada je riječ o ratnom zločinu nećemo povlačiti crtu na naše i njihove. Ratni zločin je ratni zločin ili zločin ma tko god ga je počinio i slažem se s Borom da su već trebali odgovarati svi oni koji su razarali jedan Vukovar, jedan Slavonski Brod, jedne Čelije, jedan Osijek i da ne nabrajam ostale gradove po Slavoniji, po Dalmaciji, u dubrovačkom zaleđu i tome slično, Lici. Isto tako mislim da Glavaš iz Hercegovine treba biti prepraćen u Hrvatsku na izdržavanje kazne. Čovjek si postavlja pitanje kako je moguće, pazite, da je još pred 6 mjeseci ishodio državljanstvo u Bosni i Hercegovini i da nikome nije bilo poznato, a Lištica je, ako se ne varam jako uporište jedne nacionalne hrvatske stranke. Znači kako to da nikome nije bilo poznato za pokušaj ishođenja tog državljanstva. I drugo, kako je moguće da ga je policija, i to još obavještajna zajednica pustila, da se tako izrazim, pobjegne na sigurno u Hercegovinu? To je gotovo sramota. Sramota je isto tako da dvije države, tu mislim na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu još nemaju sporazume o izručivanje svojih osuđenika. Sramota je ovo što kaže gospodin Boro da je onaj Fehir isto tako na slobodi. Kako je moguće da Bosna i Hercegovina nekoga tko je osuđen na 10 godina dana zatvora zbog ratnog zločina pušta, da se tako izrazim, da se brani sa slobode? Sva je sreća, da budem ciničan, da neki nisu priključili Hercegovinu jer kamo bi neki naši kriminalci bježali. I to je, gospodo, nešto što je meni neshvatljivo, ova praksa pokazuje da smo svi jedan veliki Balkan, i mi i Bosna i Hercegovina, jasno, i Srbija i Slovenija, srpski mafijaši naručuju atentate po Hrvatskoj, ili ili naši tamo po Srbiji, Slovenci huškaju sve u šesnaest na nas, mi na njih, naši kriminalci bježe u Bosnu, njihovi se skrivaju u Hrvatskoj. Narod sve to gleda, prati, šuti i glasa kako glasa, po savjesti, pošteno, tako je. Ovaj zahtjev ili ne znam kako ću ga nazvati, Mandatno-imunitetskog povjerenstva po meni je logičan, očekivan i mislim da mu neće nitko proturječiti, pustimo sada HDSSB, ako nema saznanja da je ovo suđenje koje se vodilo u ovome gradu namješteno, a ja isto tako ne želim vjerovati da je to moguće. Bilo kako bilo, kako je rekao Boro, uz ovaj herojski otpor osjećana, ja ne bježim od istine, Glavaš je bio na čelu ili jedan od onih koji je bio na čelu te obrane, to mu valja priznati, dešavalo se ono što danas poznajemo ili prepoznajemo kao slučaj "Garaža", "Selotejp", a jednu "Garažu" i jedan "Selotejp" velika većina građana ove zemlje prevodi pod pojam svirepih likvidacija. I za to netko mora odgovarati. Ma ne da ima 6, nego neka ima 66 odlikovanja, ali jasno, netko to treba i utvrditi na temelju vjerodostojnih svjedočenja i tome slično. Ja mogu ovdje samo pročitati dio svog fonograma od kad smo zadnji puta raspravljali o sličnoj temi kad sam govorio da svatko treba u ovoj zemlji dobiti fer suđenje. Citiram dalje, da svatko je nedužan do pravomoćnosti presude, jasno, ali isto tako Sabor nitko ne smije ucjenjivati, da budem iskren, meni je krivo, govorio sam tada što do svega tog dolazi. Meni je krivo što je Glavaš narušena zdravlja tada, meni je krivo što se doveo u tu situaciju, meni je krivo da i crkva vrši takvo nekakvo svojedobno, pred nekoliko mjeseci ili tjedana pritisak na politiku, ali mislim da ovaj Dom ne smije kapitulirati pred nikim, a ako bi mi promijenili odluku iz 2006., odnosno 2007., onda bi doslovce ovaj slučaj sugerirao da je Glavaš od prvog trenutka politički, a ne slučaj funkcioniranja pravne države itd., itd., da sad sve to ne citiram. Za kraj, mislim da ova država mora funkcionirati, mora funkcionirati ovaj Parlament. Ovakva praksa, usuđujem se reći i u Bosni i u Hrvatskoj gdje mi primamo njihove prebjege, da ne upotrijebim jednu tešku riječ, kriminalce i odnosno i BIH i Hrvatska, to je jedna lakrdijaška praksa. Čovjek si postavlja pitanje kamo to vodi. To je doista nešto što je vjerojatno nezabilježeno bilo gdje drugdje, dolje na Balkanu. Kao dobro, hajde, čovjek je činio ratni zločin, netko će reći u Hrvatskoj, nije ga učinio u Bosni i sad se može u Bosni braniti sa slobode. Kakve su to zemlje koje su u ratu stekli svoju samostalnost, samobitnost, bilo da je riječ o jednoj, drugoj, trećoj državi, a nemaju osjećaj do tog ratnog zločina, do sudbine onih obitelji čiji je nečiji otac, sin, muž, majka, svejedno, stradala ili stradao. Ako po tom pitanju naše države ne surađuju, što možemo očekivati od Hrvatske, Srbije, Bosne, da će sankcionirati neka druga ponašanja ponašanja ili postupanja, ako nisu spremna sankcionirati niti najteže oblike teških kaznenih djela. I onda prozivamo na kraju ovaj Haški sud ili Haški tribunal. Pa ja kažem da ga nemamo. Mi bi ga trebali izmisliti jer je u Haagu, ako ništa drugo, završilo gotovo cijelo političko vodstvo iz Srbije koji su osmislili, inspirirali sav taj rat, ratna događanja, ok, nisu završili tamo. Ako se ne varam, jedan Hadžić, Adžić, Gardijević, ali su završili tamo jedan Milošević, jedan Milutinović, jedan Šešelj itd., čitav niz njihovih generala, a da Haaga nije bilo, bojim se da bi jedan Milošević, eto po Srbiji, Rusiji, Cipru ili ne znam kojim otocima. Zbog svega toga, IDS, a da ne bih ja sada dubio tu raspravu, polemiku, je za ovu odluku, ali nam je jednako tako potrebno vjerovati da će Bosna i Hercegovina na zahtjev Hrvatske izručiti osobe koje hrvatsko pravosuđe traži i obrnuto, jasno Hrvatska Bosni izručiti one osobe koje ona potražuje, a da ja sada eto, iz novinskih tekstova ne spominjem sva ta imena od jednoga Željka Vrbata, Zvonimira Josipovića, Blaža Petrovića, Tomislava Raguža, Šimića itd., itd. Jednom riječju, klub IDS-a glasati će za ovo izvješće. Nije nam bila namjera polemizirati s nikim, ali ono što je sigurno nasušna potreba, promijeniti odnose u postupanju i Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a ne da mi budemo jataci za njihove, a oni za naše kriminalce. Hvala. Ne traži se priprava iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku radi izdržavanja kazne gospodina Glavaša, nego se traži pritvaranje do pravomoćnosti presude, a to su pak dvije različite stvari. Gospodin Grubišić, Gospodine predsjedniče, niz je netočnih navoda gospodin Kajin naveo paušalno nabrajati štošta i svašta. Prije svega, nije to razmjena kriminalaca, gospodin Glavaš nije kriminalac gospodine Kajin. A drugo, rekli ste Lištica, Leglo itd. Lištica je udbački naziv kojega vi rabite a to je Široki Brijeg. Lištica je nestala 90. godine. Prema tome, to je Široki brijeg ako niste znali gospodine Kajin. Treće, govorili ste o gospodinu Fehiru. Vidite, u novinskom članku ovdje imate gospodina Fehira koji je deklarirani ubojica, imate Tihomira Aparija ubojica vlastite žene. To su oni koji su osudili Glavaša. Imate gospodina Milana Šipoša osuđenog na više od 20 godina zatvora zbog višestrukog silovanja, Nikola Vasić pravomoćno osuđeni četnik, Ljepojko Rukelj nasilnik, lupež i pijanac izbačen iz policije, Ivica …/Govornik se ne razumije./… osuđen za gospodarski kriminal, Vladimir Faber onaj koji je tukao navijače Dinama, dakle Bad Blue Boyse itd. Prema tome, kada govorite samo o Fehiru nije samo Fehir taj da vas ispravim. A ja bih vas zamolio da o gospodinu Glavašu ne govorite taj Glavaš. On je vaš kolega saborski zastupnik, pokažimo da smo …/Govornik se ne razumije./… prema svome kolegi. Hvala vam lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika SDP-a bio je od početka principijelan kod ovog slučaja i kod glasovanja na Mandatno-imunitetnom povjerenstvu i na plenarnoj sjednici kad god je to bilo zatraženo. Niti jedan član SDP-a niti jednom nije komentirao tijek suđenja, izvedene dokaze, iskaze kojima je sud povjerovao, one iskaze kojima sud nije povjerovao, visinu i vrijeme donošenja presude a što bi se moglo shvatiti kao miješanje u neovisnost pravosuđa. Za sve što je pratilo ovaj pravosudno politički slučaj držimo odgovornim vladajuću koaliciju i HDZ koja je u siječnju 2008. donijela odluku suprotno prijedlogu Državnog odvjetništva po kojem se naš kolega gospodin Glavaš branio sa slobode. Razloge zbog kojih je takva odluka bila donesena trebalo je tražiti u podebljavanju vladajuće većine onda kada to bude potrebno a vidimo da je to bilo potrebno nekoliko puta u posljednjih godinu i pol dana. Dakle, da ispravim kolegu Kajina nije ga pustila u Bosnu i Hercegovinu policija nego politika. Držimo da se tom odlukom a kasnije i komentiranjem presude umanjila vjerodostojnost i Hrvatskoga sabora, da se narušila neovisnost pravosuđa a da to nije bilo potrebno. Za zastupnike vrijede zakoni kao i za sve druge građane. Zbog svega navedenog a potvrđujući još jednom svoju principijelnost Klub zastupnika SDP-a glasat će za potvrđivanje ove odluke. Zahvaljujem. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je gospodin Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gospodine predsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo samo nekoliko rečenica oko cijelog ovog slučaja. Slučaj Glavaš je danas u Hrvatskoj primjer kako država, kako cijeli sustav funkcionira odnosno kako ne funkcionira a funkcionira onako kako većini i HDZ-u paše. Da je tomu tako dokaz je i izjava premijera Sanadera nakon što je čuo presudu Glavašu kada je rekao da je nezgodno da sud baš u vrijeme predizborne kampanje donosi presudu kakvu je donio. sud u biti trebao nazvati premijera Sanadera i pitati ili sudac kada bi ja to trebao donijeti presudu i da li vam gospodine Sanader paše da ja donesem presudu za ratni zločin u vrijeme prije izborne kampanje ili da pričekam mjesec, dva, tri, šest mjeseci, samo recite koliko vam treba. Tako danas u Hrvatskoj funkcionira cijela država kako to premijer i kako HDZ to zamišlja da bi trebala funkcionirati. Sa druge strane to se vidjelo i iz čitavog procesa odnosno postupka načina skidanja imuniteta. Znači, nakon što je donesena presuda a znalo se tjednima ranije kada će taj datum biti imunitetno povjerenstvo odnosno predsjednik imunitetnog povjerenstva ostao je zatečen i nije bio spreman sazvati sjednicu povjerenstva iako mu je u Sabor bio poziv upućen oko tri sada njega se sat i pol vremena nakon toga nije moglo dobiti na mobitel. Znači, sada se postavlja pitanje da li je to isto situacija kao što je bila sa sudom, da li je možda premijer Sanader rekao svome kolegi i zastupniku HDZ-a Damire nemoj se javiti, pusti neka to prođe neko vrijeme pa ćemo onda odraditi kako to nama odgovara. S druge strane, smatram da to tako ne bi smjelo biti i smatram da je i Sabor da zaštiti svoj dignitet jer mi smo isto tako kao zastupnici, kao ovaj Visoki dom svaki dan pred očima javnosti, na neki način pozicija Sabora se narušava ovakvim načinom funkcioniranja Mandatno-imunitetnog povjerenstva. Mi smo morali biti spremni i odreagirati odmah nakon što je presuda bila donesena. S druge strane, da je Mandatno-imunitetno povjerenstvo i većina u ovom cijelom slučaju radila u korist HDZ-a odnosno vladajuće većine govori i to da na 1. sjednici Sabora zastupniku Glavašu nije bio skinut imunitet iako je to Državno odvjetništvo zatražilo a nije bio skinut imunitet isključivo zbog toga što je tu i tamo ruka zastupnika Glavaša i HDSSB-a bila potrebna. Podsjetit ću vas. Bila je potrebna kada je trebalo napraviti rebalans proračuna, bila je potrebna onda kada su kolege iz SDSS-a izašli iz dvorane kada se govorilo o poljoprivrednom zemljištu i Zakonu o golfu. Znači, zbog toga i tada je bilo u redu da zastupnik Glavaš ima imunitet i zbog toga duboko sam uvjeren niti nije bio skinut onda kada je već trebao biti skinut a radilo se o početku procesa jer je totalno bila situacija što se tiče toga nelogična. Ja ću kao i Klub zastupnika SDP-a ostati dosljedan našem stavu sa te prve sjednice, glasat ću da se skine imunitet ali se oštro protivim načinu na koji HDZ pokušava koristiti institucije ove države da bi udovoljio svojem trenutnom interesu i politici. To ne smije biti tako, pravila igre za sve moraju vrijediti ista. Hvala lijepo.

kada se napuštao ovdje Sabor i kada ste vi ovdje da je SDSS napustio Sabor a i SDP, to nije mig da HDSSB, jer vi niste kao oporba vođa HDSSB-u niti je vaš predsjednik vođa HDSSB-u. Mi smo oporba sami za sebe i glasali smo protiv Zakona o poljoprivrednom zemljištu i protiv, a to što je vas bilo malo pa ste napustili Sabor to je vaša stvar, a ne naša stvar. Hvala Ja sam se cijelo jutro pitao zašto u ovom predmetu Hrvatski sabor mora raspravljat i treći puta i znači li to da postoji mogućnost da o ovome moramo raspravljati još jednom. Naime, može se desit da u drugostupanjskom postupku presuda bude potvrđena pa bi onda, tumačeći propise, mogao netko protumačiti da sad i četvrti puta Sabor mora dati suglasnost na izdržavanje kazne zatvora. Jer danas još uvijek je predmet rasprave odobrenje Parlamenta za određivanje pritvora, nakon prvostupanjske presude. No, uvjeravaju me da je to zbog Ustava i našeg Poslovnika. Međutim, moram priznat da to ne razumijem jer je Hrvatski sabor donio odluku o odobrenju pokretanju kaznenog postupka u predmetu u koje je pod a) zakonom obvezatan pritvor za vrijeme istrage i pod b) zakonom obvezatan pritvor nakon prvostupanjske presude. Mi smo dali odobrenje za pokretanje kaznenog postupka, ali nismo dali suglasnost ili odobrenje za određivanje pritvora. I takvim ponašanjem, po meni, nismo se pridržavali načela da su pred zakonom svi građani Republike Hrvatske jednaki. Jer ako već Parlament daje suglasnost za pokretanje kaznenog postupka, za djelo, kazneno djelo gdje je zakonom za sve građane predviđen obvezatni istražni pritvor, kao i obvezatan pritvor nakon prvostupanjske presude, onda prošli put nismo dobro odlučili. Po meni, narušili smo jednakost građana pred zakonom. Zato bih molio sve one koji pripremaju i pišu najavljene ustavne promjene i one koji skrbe nad jasnoćom našega Poslovnika, da nam ovaj slučaj bude primjer i osnov da i u Ustav i u Poslovnik ugradimo odredbe koje će biti jasne i koje će se podjednako primjenjivati ne samo na sve građane Republike Hrvatske nego podjednako na sve saborske zastupnike. A po meni, u trenutku kada Parlament da odobrenje za pokretanje kaznenog postupka za djela gdje je istražni pritvor obvezatan, kao i pritvor nakon prvostupanjske presude, to znači da smo unaprijed dali odobrenje i za određivanje pritvora. To tim više što u našem Ustavu u članku 75. postoji odredba da saborski zastupnik može biti pritvoren bez odobrenja Sabora ako je zatečen u vršenju kaznenog djela za koje je predviđena kazna zatvora više od pet godina. Dakle, Ustav je želio reći da imunitet ili odobrenje Sabora je potrebno za kaznena djela do pet godina zatvora, ali nakon toga odnosno za kaznena djela za koje se izriče ili je zapriječena kazna više od pet godina, pritvor se može izvršiti odmah a samo se Sabor izvješćuje o tome. Naprosto ne mogu vjerovati da oni koji su Ustav pisali ranih '90.-tih su to zamišljali ovako, da ako saborski zastupnik bude zatečen u počinjenju kaznenog djela da može u pritvor bez suglasnosti Sabora, ali ako je toliko brz da pobjegne pa ga uhvate dva sata kasnije, da onda treba dozvola, odobrenje, suglasnost Sabora za određivanje pritvora. Naravno da su ove odredbe pisane prije rata, naravno da tada tekstopisci nisu mogli ni pretpostavljati da ćemo doista u Parlamentu biti u situaciji ne jedanput nego tri puta raspravljati o skidanju imuniteta jednom saborskom zastupniku pod sumnjom ili optužbom za tako teška kaznena djela. Ali kad vam se to već desilo, a napominjem da kazne zatvora više od pet godina se ne izriču u Hrvatskoj samo za ratne zločine, nego i druga kaznena djela što znači da sutra netko od nas također može biti predmet ovakvih rasprava. Uostalom, instituti imuniteta nije štićenje onih koji su počinili kazneno djelo takvog karaktera, nego članove Parlamenta štiti od progona za ono što su u Parlamentu izrekli i za ono što su glasali, kako su glasali. Previše je žustrih rasprava, emocija, podjela i svrstavanja u ovoj dvorani bilo na ovom predmetu, a da bi dozvolili ne bude poduka i primjer da propise doista pišemo, a mijenjat ćemo Ustav, to je sigurno, na način da se tumače jednako prema svim građanima Republike Hrvatske i jednako prema svim zastupnicima. Svako drugačije ponašanje, svaki drugačiji pristup Sabora kad daje suglasnost za pokretanje kaznenog postupka, ali ne odobrava pritvor i za djela gdje su kazne zatvora veće i od pet godina, istražni pritvor gdje je to zakonom obavezano, kao i pritvor nakon prvostupanjske presude, saborske zastupnike stavlja iznad zakona i čini ih ravnopravnijim od ostalih građana. To nije bila intencija ni imuniteta, ni Ustava i to moramo doista promijeniti. Hvala lijepa. Rečeno je ovdje da je zahtjev za skidanje imuniteta posve logičan. On jest logičan kao što je bio logičan i prije godinu i pol dana, s tim da je prije godinu i pol dana bio pravovremen, a danas je potpuno zakasnio i besmislen. Prije godinu i pol dana, unatoč stavu odbora, HDZ je odlučio ne skinuti imunitet Glavašu. Time je napravio jednu zloupotrebu institucije imuniteta. Jer građani koji odgovaraju pred sudovima za bilo koje kazneno djelo moraju ako postoje pritvorski razlozi koje zahtijeva sudac čekati presudu u pritvoru. Oni da, Glavaš ne. Zloupotrijebljena je institucija imuniteta da bi se Glavaša pustilo. Danas se raspravlja o skidanju imuniteta kad je Glavaš pobjegao pa je sasvim svejedno kako će HDZ glasovati. Danas HDZ može biti principijelan, pa glasati za skidanje imuniteta čovjeku koji je u bijegu, koji je nedostupan i vjerojatno će ostati nedostupan hrvatskom pravosuđu. Da je imunitet skinut prije godinu i pol dana Glavaš ne bi imao priliku da napravi ono što je napravio. On je planirao bijeg, pripremio taj bijeg i izveo je bijeg uz pomoć HDZ-a. HDZ mu je dao imunitet da upravo to napravi, da planira, pripremi i ostvari bijeg. To su znali i prije godinu i pol dana. Zato su mu i ostavili imunitet. Zato su mu i ostavili imunitet da mu omoguće bijeg. Danas će glasati za skidanje imuniteta kad je ovaj potpuno nedostupan. Je li pravedno da netko osuđen na 10 godina izbjegava kaznu? Pa nije. Tko omogućuje ovu nepravdu? HDZ. Pa dobro, a zašto to HDZ radi? Pa iz interesa. Sve je ovo farsa. Glavaš se ljuti na Sanadera, Sanader se ljuti na pravosuđe, a zapravo ruka ruku mije. Oni Glavašu slobodu i mogućnost bijega, a Glavaš njima potrebnu većinu kod izglasavanja zakona, rebalansa proračuna, Zakona o poljoprivredi, Zakona o golfu. Zakon o golfu ne bi mogao biti izglasan da Glavaš nije specijalno došao iz Osijeka da napravi kvorum, a Zakon o golfu je omogućio da ulagači u golf stječu enormna bogatstva. Od tog bogatstva financiraju HDZ, barem jednog takvog ulagača smo otkrili Agenciju “Skipers“ 3 milijuna kuna. Sanader hoće 60 ulagača u golf. 60 puta 3 milijuna kuna. mu je to omogućio? Glavaš. To znači sloboda za novac. To je priroda ovog aranžmana, aranžmana koji se ostvaruje i koji danas doživljava svoju farsičnu fazu, završnu farsičnu fazu. Ovdje se radi o najobičnijem izrugivanju pravne države, ovdje se radi o izrugivanju zdrave pameti, ovdje se radi o izrugivanju pravdi. Ovakvo ponašanje HDZ-a sa imunitetom za Branimira Glavaša pokazuje da HDZ-u ali uopće nije stalo do jednakosti građana pred sudom, do ostvarenja pravde i pravednosti u ovoj državi, do bilo kakvih principa. HDZ-u je stalo samo do jednoga – do vlastitog interesa, do toga da im Glavaš omogući izglasavanje golf terena, a da im onda ulagači u golf terene doniraju milijune. Ovdje se radi o kupovini bijega. Taj bijeg je kupljen i plaćen. Glavaš ga je platio svojim prisustvom u sabornici. Ovdje se radi o notornom ismijavanju svega onog što je pošteno i razumno u ovoj zemlji. U tome su sudjelovali i Branimir Glavaš i HDZ ruku pod ruku. To su ptice iz istoga jata. Hvala. Moram intervenirati zbog neistina koje je ovdje u nekoliko navrata ponovio u svom tradicionalnom stilu gospodin Nenad Stazić, a to je da nije ukinut imunitet prije godinu i pol dana gospodinu Branimiru Glavašu, pa sam mislio da je to lapsus. No međutim, on je to četiri puta kasnije ponovio. To je zapravo krivo obavještavanje javnosti i politiziranje pod svaku cijenu, jer ovaj je Sabor na temelju Ustava i zakona ukinuo imunitet gospodinu Branimiru Glavašu ali nije dozvolio pritvaranje. To su dva različita pojma. A vi u svom poznatom stilu iskrivljavanja i politiziranja svega i svačega zapravo krivo, netočno i tendenciozno obavještavate hrvatsku javnost. Sad ima ispravak netočnog navoda gospodin Boro Grubišić. a sasvim sigurno izvire prava boljševička retorika. Naime, vi optužujete kažete Glavaša, ni zastupnika, ni generala, ni gospodina nego Glavaša kao što reče i Kajin taj Glavaš, jel'. Dakle, optužujete HDSSB i generala Glavaša, zastupnika Glavaša da smo ovdje omogućili rebalans proračuna. Zar vi mislite gospodine Staziću da vaše protivljenje rebalansu proračuna je prava i jedina istina koju bi morali baš svi prihvatiti pa i HDSSB. Što bi mi morali prihvatiti vaše mišljenje ako nismo, onda smo mi u nekakvom kompotu sa HDZ-om, HDZ-om, ne znam ni ja s kime. Pa zar mislite da je vaša jedina istina? Zar vaša ruka protiv mora biti naša ruka protiv? Pa vi ste oporba kao i mi, ali nismo ista oporba. Zapamtite to već jedanput. Nije meni Milanović vođa oporbe ni vi, nego sam ja sam svoja oporba gospodine Staziću. A niste ni vi vođa oporbe, ni moj vođa gospodine Staziću. To zapamtite, jednom utuvite u glavu kao i Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Jel' ja moram vaše mišljenje uvažavati o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu. Šta vi hoćete reći to? Da sam ja morao po vašem mišljenju postupiti. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo još gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege. Ja sam vrlo pažljivo slušao kolegu Grubišića i želio bih ovdje reći nekoliko riječi u svezi s njegovim izlaganjem i sa reakcijama na to njegovo izlaganje. s kolegom Grubišićem se relativno slabo poznam. Mi ovdje sjedimo godinu i 5, 6 mjeseci zajedno. Ja njega smatram jednim poštenim i korektnim čovjekom. I nadam se da će on mene razumjeti i tamo gdje ga ne budem podržao. Naime, kolega Grubišiću, temelj europske demokracije jeste trodioba vlasti i tu, ja se nadam da se sa mnom slažete. Prema tome, ako su pravosudne vlasti zaključile tako i tako, onda mi tu nemamo nikakvog prostora za sumnje i intervencije u odluke pravosuđa Hrvatske. Mi možemo to samo poštivati. Ali ja se potpuno slažem s vama, gospodine Grubišiću da je Republika Hrvatska jako daleko od pravne države. Ali kolega Grubišiću, vi i ja moramo za onom govornicom i za ovim mikrofonima se boriti za tu pravnu državu. Kolega Grubišiću, ja se potpuno slažem s vama da je pravda selektivna u Republici Hrvatskoj. Odličan izraz ste upotrijebili. Ali mi moramo dignuti ruke ovaj puta da se poštuje odluka suda, a za ovom govornicom moramo se boriti za istinsku pravnu državu. Ja sam, kolega Grubišiću, jutros postavio ministru pravosuđa pitanje na gotovo identičnu temu o kojoj sad raspravljamo. On se nije složio sa mojim podacima, nazvao ih je improvizacijom i netočnim, pozvao me je da se obratim Ministarstvu pravosuđa kako bih dobio ispravne podatke. Njega njegovi najbliži suradnici, iako je znao koje će mu pitanje ići, nisu obavijestili da sam ja tražio prijem u Ministarstvo pravosuđa kod ljudi nadležnih za pitanje jasno raznih zločina i suradnju sa međunarodnim institucijama. Odgovor je bio da je osoba XY zauzeta i da me mole da im uputim pismeno pitanje u svezi podataka koje tražimo. I ja sam uputio pismeno pitanje, zamislite kome, sekretarica je rekla, dajte na moj e-mail pošaljite jer on nema vremena pa ću ja vidjeti što i kako dalje. Ja sam se ponizio u interesu moje zemlje i ja sam pisao sekretarici čovjeka zaduženog za pitanje ratnih zločina. I kakav sam odgovor dobio? Da oni ne raspolažu podacima koje tražim. Kolega Grubišiću, ja sam otišao nakon toga kod niza ministara i bivših ministara u europskim državama. Oni su mene za razliku od našeg jednog pomoćnika ministra primili. Oni su sa mnom razgovarali o toj materiji. Oni su rekli gdje su oni napravili propuste i gdje mi mogu pomoći. U Britanskom parlamentu postoje kolege parlamentarci koji umjesto mene postavljaju neugodna pitanja njihovim ministrima i pritiskuju i u slučaju … /Govornik se ne razumije./ … itd. To je bitka za pravnu državu i u nas i puno šire u Europi. Zato vas molim, kolega Grubišiću, poštujmo trodiobu vlasti. Nemojmo prihvatiti ovu crno-bijelu raspravu koju imamo danas ovdje. To je destruktivno, to nije dobro. Ja znam da će trebati još dosta vremena, ali ja sam voljan boriti se da zaista kroz nekoliko godina Hrvatska bude istinska pravna država. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete uvaženi kolega Doriću da se mi ovdje kao saborski zastupnici moramo boriti za pravnu državu. I sad se podrazumijeva da ćemo mi danas skidajući imunitet Branimiru Glavašu se boriti za pravnu državu. Mi ćemo danas sudjelovati u jednoj režiranoj farsi. Farsi koju je izrežirao HDZ prije godinu i pol dana. A pogledajte kako se proba negirati ta farsa. Da predsjednik Sabora ispravlja pa kaže nije točno da HDZ nije Glavašu skinuo imunitet. Skinuo mu je imunitet, samo nije dozvolio pritvor. Ali baš to što nije dozvolio pritvor je omogućilo Glavašu da pobjegne. HDZ je tada prije godinu i pol dana imao plan da Glavašu omogući bijeg. I danas se to pravda i ispravlja Stazića, nije to točno. Stazić laže, Stazić ne govori istinu kad kaže da mu je to omogućio HDZ. Prema tome, ovo danas neće biti borba za pravnu državu jer je ta borba zakasnila godinu i pol dana. Prije godinu i pol dana trebalo je dozvoliti pritvor pa bi Glavaš ko i svi drugi čekao svoju nepravomoćnu presudu u pritvoru, ako bi bila veća od 5 godina, slijedio bi pritvor do pravomoćnosti. Ali danas se HDZ naravno smije jer je izigrao sav pošten svijet u ovoj zemlji, sve razumne ljude i sve one kojima je stalo do pravne države, pa i vas. Ja vidim da vam je stalo do pravne države i vidim da se za nju zalažete. Ali vaše zalaganje je s ovakvim HDZ-om i sa ovakvim Glavašom izgubljena bitna unaprijed. da sam ja rekao da je Sabor skinuo imunitet, ali nije dozvolio pritvor. Točno. Sabor jest ukinuo imunitet, ali nije dozvolio pritvor. Ali vi ste četiri puta ponovili da Sabor i HDZ nije skinuo imunitet pa ste doveli u zabludu onoga koga možete vi dovesti u zabludu. A ja sam isto bio u pravu. Vi niste bili u pravu i ponovno inzistirate na tome. Pa što je čovječe vama? Gospodin Miljenko Dorić, odgovor na repliku. Ja vas molim kolege, samo mi dajte pola minute, molim vas. Kolega Staziću, ja sam se pobunio protiv crno-bijele tehnike. Znate kolega, danas sam čuo od ministra da su i moji podaci netočni, a ja znam vrlo točno da je u 32 slučaja došlo do toga da smo imali locirane osumnjičenike za ratne zločine u Europi, Americi, Australiji. U 32 slučaja nismo reagirali, ali kolega Staziću, ja znam da je nekoliko slučajeva kada se nije reagiralo odnosi se i na razdoblje kada je vaša i moja stranka bila na vlasti. na vlasti. Manji broj, ali ih je bilo. Prema tome, ovo nije samo stvar politike, stvar je to i struke, stvar je korupcije, stvar je tko zna čega i ja želim to istjerati jasno na bjelodan. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo još jednu repliku, gospodin Boro Grubišić. Kolega Dorić, meni je drago da vi kažete vjerujete da ja poštujem trodiobu. Normalno da poštujem, šta bi drugo nego poštovao i nemate razloga niti truna sumnjati u to. Međutim, mi ovdje danas ne raspravljamo o odluci suda niti dajemo svoj sud o toj odluci, o rješenju suda, nepravomoćnoj presudi. Mi ovdje razmatramo zahtjev našega saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva a ne raspravljamo o odluci suda. Hvala vam lijepa. Kolega Grubišić, automatizam je da mi poduzmemo takav korak ako je sud odlučio da gospodin Glavaš mora imati takvu i takvu kaznu. Molim vas, to je automatizam.